Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Когато обсъждаме внесената от правителството актуализация на бюджета за тази година, българските граждани трябва да знаят няколко неща. Първо, в предложената от правителството не се включва допълнително увеличаване на доходите за тази година, както на минималната работна заплата, така и на останалите доходи в сферата на образованието, здравеопазването и в социалните дейности. Остават тези, направени като минимална работна заплата от управлението на Политическа партия ГЕРБ от 1 януари за минималната работна заплата и в останалите сфери, като здравеопазване, образование и социални дейности. в предложената от правителството на господин Орешарски актуализация на бюджета за тази година, до края на годината не се предвиждат допълнителни средства за увеличаване на пенсиите на българските граждани. Те остават така, както бяха направени от 1 април от правителството на Политическа партия ГЕРБ – близо 10% увеличение на пенсиите. Тези две неща трябва да се знаят, когато се гледа актуализацията на бюджета, предложена ни от българското правителство. На второ място, слушах много внимателно министъра на труда по отношение на тези 40 млн. лв. Да, те също са част от пакета, който ние предлагаме.

– по Закона за социално подпомагане, по Закона за интеграция на хората с увреждания, също и по Закона за семейните помощи за деца, така и за приемните семейства, които ние разширихме изключително много през последните години. Затова са необходими допълнителни средства. Такъв е и първият пакет, който предложи сегашното правителство – за повече средства за децата първокласници, както и за разширяване обхвата на енергийните помощи. Тъй като през последните години заради икономическата криза винаги се е увеличавал броят на хората, ползващи тези помощи по закон, затова винаги в края на годината, когато се е налагало, те са били актуализирани. Тук не виждам никаква драма. От тази гледна точка в понеделник имахме среща със синдикатите.

както на пазара на труда, така и по отношение на енергийните помощи. Пак казвам, този въпрос ще дискутираме, когато гледаме разходната част. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов. Има ли заявки за реплики по изказването на господин Тотю Младенов?

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Младенов, дълбоко съм убеден, че по време на второ четене на Закона за бюджета трябва да се изказват хора, които са бюджетари да обсъждат направените предложения и да дават аргументи в защита или не на едно или друго предложение. Очевидно днес се отклонихме от този начин на дебатиране на законопроекта за бюджета и се отдадохме на желанието си за повече политически изказвания. Това може да има някаква логика по отношение на чл. 1 от закона, но очевидно трябва ясно да се кажат някои неща, за да прекратим изказванията по следващите текстове. Проблемът за 150-те милиона, които Вие предлагате като социални плащания, е обсъждан от всички комисии. Има пълно съгласие от страна на българското правителство за голяма част от исканията, които се правят

Очевидно е, че те не могат да бъдат включени, поне на този етап, като перо в бюджета. Нека да направим друго нещо – стриктен контрол върху дейността на правителството по какъв начин се изразходват тези средства и да искаме ежемесечно отчитане по какъв начин се харчат средствата, предоставени на правителството. Как се харчат те именно за тези предложения, които се правят сега в пленарната зала? Според мен това ще бъде по-добрият подход, отколкото отново да се подаваме на политически изявления и изказвания. Благодаря. Благодаря Ви, господин Червеняков. Заповядайте, госпожо Нинова. министър на труда и социалната политика не сте разбрали, че минимална работна заплата не се променя чрез Закона за бюджета, а се прави с постановление на Министерския съвет извън бюджетната процедура.

Те бяха унаследени. Аз не чух от министъра какви мерки иска срещу тези 35 милиона. Това е моят проблем, за да гласуваме „да” или „не” за бюджета. И ще Ви кажа какво сме правили ние и какво бих го посъветвал той да направи като човек, който е участвал и в управлението на

2 милиона всеки месец за 2012 г. направихме добавяне към техните пари, погасяване на техни задължения. Аз не чувам някаква такава мярка.

и психиатричната помощ също не се изплаща. Питам аз министъра: нещо в тази посока прави ли се? Хубаво, ще Ви дадем тези 35 милиона, както някъде прочетох, на фирмите, които са доставяли лекарства. Но срещу това трябва да има мерки.

но такива мерки не чухме. И затова аз не съм убеден, не са убедени и моите колеги от ГЕРБ, предполагам, че и някои от Вас не са убедени за тази актуализация тези пари да се дадат там. Предполагам и протестиращите заради това също да не са съгласни с тази актуализация. Второто нещо, което говореше министърът, това беше пари, които да се дадат за GSМ-R. Да, този проблем обаче трябва да кажeм за цифровизацията и за DVB-T също има програма, тя е отреди 4 5 години, почнала отдавна, също не се датира от времето на нашето управление. Много пари има преди това, които не са платени. Тези пари се дължат сега. Разбира се, тези 8,3 са само за GSМ-R, за тази отсечка Пловдив – Свиленград. И ние наистина трябва да ги платим. Аз тук не мога да направя някаква корекция. Не мога да кажа: „Защо ги искате тези пари?“ Разбира се, ние го правехме обратно, ние си ги ползвахме от нашия бюджет. И разбира се, с актуализации, които не ги правехме юни месец. Но да кажем, че тук може да се говори за пари, които се искат, има логика за това. Какво става с остатъка до 65 милиона? Министърът каза, че самолетите са на земята. Някои не летят, даже повечето – казва той. Има един-два от вертолетите – също. Той не казва цялата истина, разбира се, защото така е удобно. Истината е, Истината е, че тези са унаследени проблеми. Ние платихме, и ще го повтарям винаги, 576 млн. лв. до края на 2012 г. Това го направи правителството на ГЕРБ. Това е половината от бюджета на Министерството на отбраната, ние го плащахме четири години. Никакви пари нямахме за тези договори, които са сключвани, разбира се, от 2000 г., те не са сключвани само от тройната коалиция. Но това е правило – нашето министерство без да иска допълнителни пари. Затова аз не съм убеден, затова предполагам, че и колегите ми не са убедени, че е справедливо Министерството на отбраната да иска такива пари в момента. И може би министърът прави това само по олимпийския принцип: ние ще поискаме, пък колкото дадат. Има други сфери, които аз мисля, а и от това, което чувам от залата, от експертите, от финансистите, където тези пари са може би по-необходими. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! За пореден път присъстваме на опита за манипулация от бившите управляващи от партия „ГЕРБ”. Тук току-що пет пъти се повтори, че тези дългове са унаследени от 2000 г. Пред мен е докладната записка, в която пише: дългове към края на 2008 г.

Военна болница в края на 2008 г. има 890 лв. задължения. Четете, господа. Благодаря, господин Райнов. Господин Цветков – за реплика. Уважаеми господин Радев, уважаеми колеги! Аз, от една страна, съм доволен от това, което казахте в тази му част, че Вие не отричате по принцип необходимостта от предвидените и поисканите в тази актуализация средства за отбраната. От друга страна обаче със самото си изказване накрая сами влизате в противоречие с тезите си, че да, трябва да са, но дали всъщност трябва да има такива неща? Преди мен говорившият Райнов каза за тоталното разминаване между истината и Вашето твърдение, че тези средства за ВМА специално са натрупани от преди това. Вие виждате, че 890 лв. е реално това, за което говорите. Всички останали милиони левове са натрупани точно по Вашето управление и аз се учудвам, че Вие сте били заместник-министър на отбраната допреди няколко месеца. Или са Ви заблуждавали,

Симеон Дянков като вицепремиер, до министъра на транспорта Ивайло Московски, до министъра по управление на средствата от Европейския съюз. И там аргументирано се казва какви са рисковете пред държавата и свързани с европейските средства, и съвместяването с транспорта по новата жп линия, ако спешно поетапно не се дадат тези пари. И когато Ваш министър, Вие сте му бил заместник, аргументирано е искал тези средства, по една или друга причина разбираме или не защо не са направени, сега Вие да сте против даването им, макар закъсняло и макар не в пълен обем, според мен е нелогично. Иначе пак казвам накрая – подкрепям Ви за първата част от Вашето изказване, че не оспорихте необходимостта да се дадат тези средства.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господа министри, драги колеги! Позволявам си да направя реплика на колегата. Бях заместник-министър в 2009 г. До 2005 г. основно военната техника в Българската армия беше руска. От 2005 г. наследихме договори, подписани от предходното правителство, за модернизация на Българската армия. 2005 2009 г. ние изпълнявахме тези договори и изплатихме голяма част от задълженията по тези договори. Разбира се, част от тези задължения останаха и в следващите години, което беше заложено в договорите по доставката на тези съоръжения. Истина е, че Вие получихте като наследство част от тези задължения, но никоя армия не плаща наведнъж това, което купува, а всичко е разчетено по години. Това го получихте като наследство и беше нормално Вие да го плащате. Трябва да стане ясно, че Вие сте получили в наследство коректно плащане, а не нещо, което е било извънредно, което е било ненужно и което Вие сте наследили, защото

Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Аз благодаря, че не излизаме от експертния тон и малко политика има в това, защото става въпрос само за финанси и за Министерството на отбраната. И аз няма да се отклоня, но

те са от договори отпреди това. Но те бяха 500 – това е половин милиард. Ние оставихме само 55 милиона неразплатени! Нашето правителство, нашето министерство нямаше нито един договор, който да не е финансово осигурен! Такива договори не сме подписвали – това е голямата Ви болка. Такива имаше преди това и ние тях плащахме! За това говоря. За тези милиони – ясно, но какви са мерките срещу това? Не виждам мерки. Аз се опитах да попитам: какви са мерките срещу тези 35 милиона за Военна болница? Не че

честоти са подарявани, а сега не можем да ги продаваме. От там тръгва проблемът. Ние чудеса правихме, само и само да намерим решение – не го намерихме. Много се надявам Вие да го намерите, но виждам, че посягате към готовите пари – може би това е решението. Нямам представа – затова не говоря за тези 8,3. И Ви казах „да” – те са може би едните пари, които си заслужават. За 1,5% от брутния вътрешен продукт, господин Панчев – да, съгласни сме, но това е от две хиляди и четиринадесета. Така сме го поискали и ние, в Бялата книга така сме записали. В момента нека бъдат по-скромни от Министерството на отбраната – това е моят апел, защото има други места, където трябва да отидат тези пари. Иначе аз ли ще съм този, който не иска, като бивш офицер, парите да отидат за Министерството на отбраната?

предприемат едни и същи мерки, но тези мерки не са насочени към социалната сфера, към повишаването на жизнения стандарт на българите, към повишаването на пенсиите, на заплатите, на реалния бизнес. Сега Вие се подсмихвате и се подигравате, обаче забравяте, че при четиригодишното

да получават – 150-170 лв., не могат да водят нормален живот. Те са на ръба на оцеляването – за тях никой не мисли. Мислим само за авиониката на самолетите в Българската армия, за всичко друго, но не и за хората в България! А те са основните, за които трябва да се мисли. Какво стана със заплатите в държавния сектор? Колко пъти Ви повтаряхме, че трябва да се намали държавната администрация, която е от основните причини за тежката корупция в страната? Каза ни се и от Европа. Защо не вземаме мерки в тази насока? А на тези, които останат, да им бъде повишена заплатата. Никакви мерки. Казахме Ви да стимулираме бизнеса в България с нисколихвени кредити, за да може да тръгне нагоре, да се вземе въздух, защото в момента условията на банките са непосилни – непосилни за започване на бизнес. И в това няма никакви промени. Всъщност Вие показвате – и от дясно, и от ляво, че следвате абсолютно една и съща финансова политика, строга към обикновения човек, който е оставен на ръба на оцеляването, и всъщност хората не Ви интересуват. Всичко друго Ви интересува, но не и българският гражданин. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Тодоров. Има ли реплики към изказването на господин Тодоров? Не виждам. Други заявки за изказвания има ли, колеги? колеги? Заповядайте, господин Московски.

от актуализацията на бюджета. Между другото, преди около десетина дни Вие направихте опит да емитирате дълг и той се провали. Само за сравнение, когато ние емитирахме дълг, записванията бяха 1,5 – 1,6. При Вас миналата седмица се получи 1,1 и прекратихте процедурата с обяснението, че са технически причините, но както и да е. Защо го казвам? Защото според мен се случиха две неща. Или банките се разбраха и бойкотираха Вашия дълг, или заради несигурността и нестабилната ситуация в България – и политическа, и икономическа такава, пазарът не го поиска. Какво означава това? Този един милиард, който искате Вие – несериозно е да се твърди, че ще търсите външно финансиране, тоест ще го емитирате на международните пазари. Тъй като всички знаем, че се изисква много време за такава подготовка, най-вероятно ще търсите заем от вътрешни източници. На практика и примерът, който се случи преди десетина дни, означава, че при следваща такава емисия най-вероятно лихвите ще тръгнат нагоре, а международната обстановка го подсказва. Дори само с половин пункт да счетем, че лихвите ще тръгнат в посока повишаване, тоест цената на този дълг ще се оскъпи поне с половин пункт,

на фирми и около 17 милиарда на домакинства и физически лица. Което на практика означава, че този дълг, който Вие ще емитирате, ще се понесе от всички тези субекти – домакинствата и бизнеса. По наши изчисления, това ще са между 250 и 270 милиона. Направете сравнение – 160 милиона от този дълг социални нужди или за доплащания, което ще струва на работещите хора, на домакинствата и на бизнеса между 250 и 270 милиона. Един коментар, ако ми позволите да направя, заради темата,

и международни експерти, включително Европейската комисия сме информирали. Според мнението на външни експерти сумата е почти двойно завишена от тази, която е необходима, за да се направят промените за освобождаване, тоест подновяване на техниката за освобождаване на радиочестотен сектор. Така че когато се започне харченето, изразходването на тези суми, искрено се надявам да се следи стриктно и да се намерят обективните цени, стойности на това оборудване. Благодаря

Господин Московски отвори една тема, по която искахме да говорим и може би до края на дискусията щяхме да говорим, тъй като с колеги от ГЕРБ вече сме говорили на тази тема, а и финансовият министър даде доста ясни обяснения по темата – темата за емисията „Дълг”. Той обясни, че ще се излезе на международните финансови пазари, защото знаехме каква е ситуацията във вътрешния. И понеже Вие очертахте две тенденции – или едната, или другата е причина за малкото записване и оскъпения дълг, аз да Ви кажа – има и трета, и тя е съществената! Третата е, че портфейлите на българските банки и инвеститори са пълни с ДЦК (държавни ценни Огромен процент от портфейлите им всъщност е в ДЦК и те не могат да понесат повече от това. И всяка емисия на вътрешния пазар, понеже ме предизвиквате да Ви го кажа, а не е полезно да се говори на тази тема, изобщо ние, политиците, трябва да не говорим на тези теми, но тук съм длъжен да Ви отговоря, защото иначе камерите ще оставят друго впечатление, че не сме го прогнозирали това и че не знаем, че е така. Тъкмо обратното прогнозирали сме го и знаем, и затова финансовият министър каза, че този дълг ще бъде с комбинирани дългови инструменти. И точно обратното – ще се излезе на международния пазар. И има време, и се предвижда как да се излезе. Ето Ви още една причина и вместо да направим една удобна актуализация през октомври, за която и Вие ще се съгласите, ние правим една неудобна политически през юли. Не че не можем да преценим политическите ефекти, а защото сме принудени да търсим в условията, които ни оставяте, възможните инструменти. И третата причина, поради която се налага да отидат във фискалния резерв, без да правим бакалски сметки за лихвите, е защото през декември-януари, особено в началото на януари, когато са и плащанията по дълга – лихвените и нелихвените, нашите сметки са, че фискалният резерв ще слезе под, доста под 4,5 милиарда по тези причини, които днес разискваме. И тогава няма да имаме гъвкавостта да излезем нито на вътрешния, нито на външния пазар. Ще слезем под задължителния минимум и ще направим бели и в сектора, и в управлението на дълга, и чисто политически. По тази причина е актуализацията сега. Предвидено е, ще се излезе на пазарите, но оскъпяването на вътрешния дълг не се дължи на тези фактори, които казахте, а просто им напълнихте портфейлите, особено с емисията от 800 милиона, която се направи в рамките на 24 часа.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Господин Московски, едно уточнение. Първо, сметките Ви са напълно грешни и спекулативни. Защо? милиард дълг, даже да е на вътрешния пазар, да допуснем, че не е на външния, както е решило министерството, а е на вътрешния. Общият кредитен портфейл е към 60 млрд. лв. По каква статистика, тук професор по статистика е колегата Имамов, да му обясните как така един милиард към 60 милиарда ще доведе до 1% повишение на лихвата. Това е някаква новост в икономическата теория. Второ, защо спекулирате? Вие казахте – сега, ако приемем Вашата постановка, че между половин и един процент, добре. Ако приемем това, което казвате Вие, то не е приемливо, тъй като противоречи на елементарните разчети. Излиза, че при Вас тази тежест при два милиарда и три десети дълг, който сте взимали, е била още по-голяма. Значи какво излиза, че според Вас икономическите закони при ГЕРБ са красиви и умни, а при левицата – не са. Странно заключение! Благодаря Ви.

Уважаеми господин Гечев, повишението с половин пункт вече е факт. Господин Цонев, аз не го говоря това с идеята да създавам напрежение в системата или някаква интрига. Говоря го от гледна точка на това, че се създава потенциално напрежение и тежест за следващия бюджет, който, така или иначе, идва 2014 г. Всички сме наясно, че съществуват достатъчно теми, които налагат ангажимента на бюджета за следващата година 2014 г. Налага се най-вероятно да се преструктурират тежки секторни задължения в огромни държавни компании така е в системата на държавните железници, така е в енергийната система на България. Най-вероятно, понеже слушам изказвания в последните дни и ще си позволя, господин Гуцанов, не знам дали е тук, чух, че е направил изказване, че най-вероятно ще се опита да се рестартират ангажиментите спрямо спрямо японския заем „Джайка”, който предвиждаше инвестиции в пристанищна инфраструктура, сам по себе си, и аз твърдя, че той е един добър и изгоден заем, но при положение, че съществуват алтернативи, които не изискват ангажименти на бюджета, а именно публично частно партньорство или концесии, от там нататък вече въпросът е наистина дали да се отива в посока вземане на заем и ангажимент на бюджета. Ако този процес продължи и допълнително се натовари бюджетът за 2014 г., знаете, че излизат 300 милиона, които задължително влизат като плащания заради повишението на пенсиите. Съмнявам се, че увеличавайки сега бюджета на две силови министерства, догодина ще успеете да го намалите или редуцирате в тези обеми, в които се увеличава сега. Аз Ви дадох пример, че 8,3 милиона са само едно начално плащане до GSM-R. Предстоят до 30 милиона, ако не се редуцира сумата догодина да бъдат плащани, така че всичко това го казвам, за да се има предвид в предстоящото много тежко натоварване натоварване на Бюджет 2014 г. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Не знам дали съзнаваме, но ако направим експеримент и предоставим стенографския протокол от днешното заседание по този най-важен параграф от Проекта за Закон за актуализация на държавния бюджет на Република България на виден политолог международен, и му се постави задача да определи политическата принадлежност на ораторите към лявото, центъра или дясното, като разбира се

Със сигурност обаче ще причисли към крайно лявото почти всички оратори, с едно или две изключения, от бившата управляваща партия ГЕРБ. Убеден съм в това. в това. Забелязваме едно късно, закъсняло олевяване на българската десница, парламентарно представена в лицето на ГЕРБ. Тези дебати поставят въпроса за границите между ляво, център и дясно и може би трябва да се съгласим, че ако това заличаване е в името на публичния интерес, няма по-хубаво от това заличаване, но когато заличаването на тези граници проявява безпринципността в политиката, защитата на диаметрално противоположни тези в зависимост от това дали една партия е управляваща или опозиция, тогава вече се изправяме пред една тъжна картина на политическата неопределеност. Уважаеми колеги от българската десница, струва ми се, че днес и на първо четене на закона, Вие проявихте едно не просто олевяване, а дадохте повод да се говори за левичарството като късната болест на българската десница. След като в продължение на четири години се държахте абсолютно ляво спрямо нуждите на българския бизнес, който в условия на криза се нуждаеше от откровено дясна политика, на подпомагане на бизнеса, и същевременно четири години се държахте тотално дясно спрямо социалните нужди на българските граждани, което беше в основата на благосклонното отношение на синдикатите към министър Тотю Младенов, те го поддържаха – поддържаха усилията, които той имаше в кабинета, но същевременно искаха оставката на министър Симеон Дянков, на вицепремиера, защото надделяваше неговата политика, не тази на социалния министър, и сега, след четири години замразяване на доходи и на пенсии, днес да защитавате теза за 150 милиона за социалните нужди на българските граждани, кого мислите, че ще убедите? Кого мислите, че ще убеди една дясна партия, която, повтарям отново, четири години се държеше ляво спрямо бизнеса и дясно спрямо социалните нужди на българските граждани, е станала социално чувствителна партия?! Няма да се получи, няма да мине и номерът! Нямах намерение да се изказвам, но взех думата, за да отправя предварително един призив и към държавния глава. Ако наистина възнамерява да наложи вето върху закона, нека вникне в дебатите по същество и още веднъж да премисли това свое намерение, защото никак не е случаен фактът, че по отношение единствено на Закона за държавния бюджет дори законодателният орган е лишен от право на инициатива.

нямат право да внасят Закон за държавния бюджет, нито проект за неговата актуализация. Това е изключителна територия на изпълнителната власт (шум и реплики от друг орган на държавната власт да се намесва в тази изключителна територия на компетенции на изпълнителната власт, защото бюджетът представя в концентриран вид цялата политика на един кабинет. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Аз завършвам с това – че в тази зала няма нито една политическа сила, която да не е минала през мелачката на управлението.

че трябва да държим сметка за това, което говорим, докато управляваме, защото ще ни се наложи да защитаваме същите позиции, когато избирателят ни отреди ролята на опозиция. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Местан. Уважаеми колеги, имате възможност за реплика. Заповядайте, госпожо Ташева.

така! Обстоятелството, че Вие не правите разлика между парламентарна подкрепа и участие в изпълнителната власт, си остава за Ваша сметка.

След това вече Ви искахме оставките, например на Вашия вътрешен министър, и Вие много добре го знаете, така че престанете да търсите на чия глава да прехвърлите бремето от Вашата корупция. Ние оттеглихме нашата подкрепа, защото видяхме, че това не е политическа партия тя няма никаква идеология, а е по-скоро един конгломерат от лобистки групи, каквито си оставате и до ден-днешен.

на господин Местан, тъй като госпожа Ташева направи реплика на господин Местан? Заповядайте, господин Местан, за дуплика. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Ташева, ако трябва да бъда искрен, съм изразявал респекта от начина, по който Вие построявате Вашите изказвания, включително и пред колеги от Парламентарната група на ДПС. Връщам Ви комплимента. Ще трябва обаче да се съгласите, че бях пределно коректен да кажа, че точно в периода 2009-2011 г. Вие бяхте част от управляващото мнозинство. Ако за краткото време на изказването си не съм прецизирал, че става въпрос за участието Ви в управляващото парламентарно мнозинство, а не пряко в изпълнителната власт, то дупликата ми позволява да внеса тази корекция. Визирам участието на „Атака” не с министри в кабинета на господин Бойко Борисов, а период от близо две години, в който „Атака” беше част от парламентарното управляващо мнозинство – партия, подкрепяща кабинета Борисов

на три вота на недоверие, госпожо Ташева, кабинетът Борисов нямаше да оцелее, ако не беше подкрепата на Политическа партия „Атака”. За мен това е участие в управляващото парламентарно мнозинство, без да визирам и никога не съм казвал, че сте участвали с министри или заместник-министри. Завършвам с още едно доказателство за това, че бяхте едно управляващо мнозинство. Повтарям, това са бурните аплаузи, с които бяха посрещани речите на Вашия лидер господин Волен Сидеров от всички народни представители от ГЕРБ и от целия кабинет. Повтарям, от целия кабинет без изключение и от всички народни представители – не ръкопляскания, а бурни, нестихващи ръкопляскания. Това не се прави за изказвания на опозицията, а на управляващото мнозинство. Благодаря.

текстът на чл. 56, ал. 1 е, че имате право, ако сте засегнат лично или поименно. Поименно не бяхте засегнат, ако сте се разпознали някъде. (Смях.

и разследването, което започна, но зацикли, странно защо, разбира се, че нямаше как

на българските мюсюлмани и показахте една демонстрация не на толерантност, а на противопоставяне. Политическа партия ГЕРБ и аз като бивш вътрешен министър, разбира се, трябва да защитавам българските граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, а Вие бяхте тези, които ме назовахте, че дори съм бил министър на Турция. Благодаря Ви.

От името на Парламентарната група на „Атака” искам да кажа следното. Вече няколко пъти се случва, когато оттук, от тази трибуна се изричат откровени лъжи. От името на парламентарната група искам да кажа на екзекутора на Парламентарната група на „Атака”, че за нас никога не е било чест да го подкрепяме и не сме го подкрепяли, имали сме критики към него, защото той ни наричаше с най-гнусни думи от тази трибуна. Учеше ни на междуетнически отношения, на толерантност и прочие. Искам да му кажа, че когато аз съм защитавал първия си докторат по междуетнически отношения на Балканите, той е минавал прав под масата. В петък казах защо сме Ви подкрепяли и Вие не разбрахте. Ние Ви подкрепяхме с надеждата, че ще свършите нещо, а Вие не свършихте нищо. нищо. Управлявахте по начина, по който се управляваше България от промяната досега и затова сега сме на това положение. Освен това, понеже господин министърът спомена и и инцидента пред джамията – тогава бяхме нападнати от ислямистите, нашето беше мирна демонстрация. Вие може всякак да го приказвате и да го разговаряте, но има документи, има документални кадри, които го показват. Това го правим всяка година, но едва тогава бяхме нападнати, преди това не и то при Вашето управление. И Вие още от чужбина започнахте да ни оценявате, без да сте провели следствие, без да сте разбрали за какво става дума и така нататък. Така че точно от Ваше име аз лично не се засягам, но за залата искам да кажа да престанете с тези чудовищни спекулации. Могат да Ви кажат и от Парламентарната група на Движението за права и свободи,

смеете? Още Лютви Местан каза, че имаме цивилизационни различия. Ние сме си признали помежду си тези различия и водим принципиални борби. Тук да сте ме чули да нападам някой лично от Парламентарната група на Движението за

Излизате на трибуната и започвате да цвилите. За какво – за нищо! Аз Ви дадох думата, Вие я отстъпихте на господин Цветанов. Няколко пъти Ви попитах. АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! Видно е, че последните няколко изказвания бяха посветени на общополитически теми и междуетнически отношения. Затова правя процедурно предложение да прекратим дебатите по § 1 и да преминем към гласуване. (Възгласи Направено е процедурно предложение за прекратяване на дебатите по § от ГЕРБ.) Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Парламентарният правилник допуска прекратяването на дебатите по процедура по второ гласуване. Това е невъзможно само когато става дума за обсъждане на законопроект на първо четене, когато времето на парламентарните групи е фиксирано в правилника и всяка група има правото да се възползва в пълен обем от своето време. На този дебат до момента са посветени 3 часа и половина. Заповядайте, господин Михов, за обратно процедурно всички разбираме Вашите пристрастия, но при положение, че има заявени и изказвания, и процедури, нямате право да подлагате такава процедура на гласуване! Имаше заявени изказвания от колеги, аз също имах заявена процедура. Нямате право да ги лишавате от законното им право да направят дебат и изказвания по толкова важна тема!

Има направено процедурно предложение от народен представител Атанас Мерджанов. Дадох Ви думата за обратно процедурно предложение. Заявки за изказвания не бяха направени. (Шум и реплики подканяния. Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов за прекратяване на дебатите. След това ще дам исканата от Вас почивка.

против 93, въздържал се 1. Процедурното предложение на народния представител Атанас Мерджанов е прието. Заповядайте за предложение за прегласуване, покажете по групи.

Заблуждавате българските граждани. Направихте нарочна Комисия за гражданското общество, а се страхувате от дебата, страхувате се да чуете гласа на хората. Не пианото, Вие не можете да чуете гласа на хората, а не звука на пианото. Докога, госпожо председател, ще се страхувате от въпросите на българските граждани? Защо искате прекратяване на дебата? Благодаря Ви. Моля за тишина! Господин Лазаров, Вие на практика не направихте искане за прегласуване. по подразбиране предполагам, че това искахте да кажете. По отношение на Вашето желание да дебатирате, очевидно е от искането на господин Михов за почивката. Тоест, Вие искате да разтакавате, не искате да дебатирате. Колеги, прегласуваме

Колеги, прегласуваме предложението на господин Мерджанов.

Мерджанов. Гласували 201 народни представители: за 107, против 93, въздържал се 1. Предложението на народния представител

което съм длъжна да дам в рамките между 15 и 30 минути. Давам почивка от 15 минути.